**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću. - Konačni prijedlog Zakona o azilu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 573 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ustav, Poslovnik i politički sustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Buconjić. usko vezan sa još nekoliko drugih zakonskih prijedloga i sa strategijom migracijske politike. Jedan od tih zakona je Zakon o azilu koji je već prošao prvo čitanje. Ja ću vas samo podsjetiti da je zakon, odnosno prijedlog Zakona o azilu u prvom čitanju isto tako dobio pozitivne kritike, da je većina njegovih odredbi bila pohvaljena, međutim javila se potreba za intervencijom u taj prvotni tekst. Prije svega zbog isto tako usklađivanja i promoviranja najviših standarda sukladnih europskoj i svjetskoj praksi u zaštiti prava izbjeglica i prognanika, a tu je najveća primjedba bila i odnosila se na dvostupanjskost u rješavanju zahtjeva za tražitelja azila, odnosno da li treba rješavati upravni sud ili treba postojati drugostupanjsko upravno tijelo i mi smo se odlučili da se predloži promjena onog prvog predloženog Zakona o azilu na način da se uvede to drugostupanjsko tijelo. Dakle a ta se primjedba odnosi na članak 12. kojim je propisana nadležnost upravnog suda za rješavanje tužbi u predmetima zahtjeva za azil, te s tim u svezi ukidanja žalbenog tijela u postupcima azila. Stoga je u konačnom prijedlogu zakona ovog koji je sada pred vama uvažena navedena primjedba te propisana nadležnost povjerenstva za azil koja će rješavati u žalbama tražitelja azila i azilanata. ovaj institut tog drugostupanjskog tijela urediti na što je moguće kvalitetniji način pa je propisan sastav i nadležnost tog drugostupanjskog tijela. Povjerenstvo je u cilju postizanja potpune neovisnosti i stručnosti znatno modificirano u odnosu na ranije rješenje koje je bilo u još uvijek sada važećem zakonu, posebice u pogledu ustroja izbora i imenovanja članova, načina financiranja te razrješenja članova. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana koji se imenuju iz redova državnih službenika. Predsjednik je stalni zaposlenik tog tijela, a članovi posao u povjerenstvu obavljaju pored svog redovnog posla. Jedan od članova istaknuti sveučilišni nastavnik pravnih predmeta, jedan je predstavnik nevladine organizacije koja se bavi promicanjem i zaštitom ljudskih prava, posebice izbjeglica, a dva člana su iz tijela državne uprave. Povjerenstvo valjano odlučuje kada sjednici prisustvuju najmanje tri člana ili dva člana i predsjednik, odluke se donose većinom glasova. Mandat članova i predsjednika povjerenstva je 5 godina, s time da mogu biti ponovo birani, a isto tako iz određenih razloga smijenjeni. Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu, Vlada donosi odluku o plaći predsjednika i o naknadama za rad članova povjerenstva. Na navedeni način ostvareni su preduvjeti za ustroj i funkcioniranje stručnog neovisnog drugostupanjskog tijela u postupcima azila te je omogućeno tražiteljima azila da ostvare pravo na efikasni pravni lijek što podrazumijeva donošenje odluke u jednom razumnom roku od strane neovisnog tijela. Ponovo ponavljam usvojili smo ovaj Prijedlog za reguliranjem postojanja toga tijela, odnosno povjerenstva zbog toga što smatramo da ćemo zaista time dati priliku azilantima da ostvare zaštitu svojih prava na najbolji način sukladno najvišim europskim i svjetskim standardima kada su u pitanju zaštita i prava prognanika, odnosno tražitelja azila. Ovim drugim institutima koji se uvode ovim predloženim Zakonom vam neću govoriti zbog toga što je već u prvom čitanju taj Zakon dobio rekao bih konsenzualnu podršku. Nije bilo bitnih primjedbi, tako da smatram da će u ovakvom konačno konačno predloženom tekstu koji je pred vama zaista biti ovaj Zakon prepoznat kao dobar zakon koji zaista pruža najvišu zaštitu prognanim i izbjeglim osobama koje traže azil i koji će biti sukladan najvišim demokratskim standardima Europske unije i svijeta. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Poštovani gospodine dopredsjedniče. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 99. sjednici održanoj 13. lipnja 2007. godine razmatrao je Konačni prijedlog Zakona o azilu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog zakona. Predstavnik predlagatelja ističe kako se predmetni zakon uvođenjem novih instituta …/Govornik se ne razumije./… azila onemogućava njegova zlouporaba te se vodi supsidijarna zaštita za strance koji ne ispunjavaju uvjete za odobrenje azila. Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske ocjenjujući da se ovim zakonskim prijedlogom osigurava učinkovita provedba ustavne provedbe koja omogućava stranim državljanima dobivanje utočišta Republici Hrvatskoj te predstavlja usklađenje s pravnom stečevinom EU-a. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o azilu u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na svojoj 61. sjednici održanoj 13. lipnja 2007. godine Konačni prijedlog Zakona o azilu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor je taj Konačni prijedlog Zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi je konstatirano da je u Konačni prijedlog Zakona o azilu ugrađen značajan broj prijedloga i sugestija dane u raspravi o Prijedlogu zakona, uključujući neke od primjedbe prijedloga Odbora. Pritom je posebno istaknuto omogućavanje tužiteljima azila podnošenje žalbe protiv prvostupanjske odluke Povjerenstva za azil te mogućnosti pravne zaštite u postupku pred Upravnim sudom. Izraženo je međutim i mišljenje da bi pojedine odredbe trebalo još poboljšati kako bi došlo do zadovoljavajućeg zakonskog rješenja. Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o azilu u tekstu s kojim ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, ali sa jednim amandmanom koji je u raspravi na Odbor predložio predstavnik UNHCR-a koji je pohvalio ovaj Prijedlog, ali međutim oni smatraju još da treba jedan amandman koji smo mi usvojili. U članku 60. stavak 1. podstavak 4. mijenja se i glasi: "Tražitelj azila došao iz sigurne treće zemlje gdje postoji veza između osobe koja traži azil i odnosne treće zemlje na temelju čega bi bilo razumno očekivati da se ta osoba vrati u tu zemlju." Obrazloženje. U članku 2. Konačnog prijedloga Zakona uveden je koncept sigurne treće zemlje predviđen direktivom Vijeće Europe u minimalnim standardima za postupke dodjeljivanja i oduzimanja izbjegličkog statusa. Iako je definicija tog koncepta u Konačnom prijedlogu Zakona uglavnom u skladu s navedenom proceduralnom direktivom, zakonska pravila koja reguliraju taj koncept ne sadrže jamstvo predviđeno u članku 27. direktive koja predviđa da primjena koncepta sigurna treće zemlje podliježe pravilima nacionalnog zakonodavstva što uključuje pravila koja predviđaju vezu između osobe koja traži azil i odnosne treće zemlje, a na temelju čega bi bilo razumno očekivati da ta osoba ode u tu zemlju. Iz navedenog razloga amandmanom se predlaže preciznije odredbe sadržane u članku 60. stavak 1. podstavak 4. Konačnog prijedloga Zakona. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 83. sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog Zakona o azilu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 16. svibnja 2007. godine. Odbor je rečeni Konačni prijedlog Zakona raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je u raspravi naglasio da je predlagatelj niz primjedbi iznesenih u raspravi o Prijedlogu zakona, pa tako i ovog Odbora ugradio u tekst Konačnog prijedloga Zakona te Odbor podržao rješenja iz Konačnog prijedloga Zakona kojim se on usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 8 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o azilu u tekstu u kojem ga je predložio predlagatelj. Hvala. **Milinović, Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Marijan Mlinarić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Evo, ovo je još jedan zakon kojim se Republika Hrvatska svrstava među zemlje sa najvišim dosezima na području politike azila. iako se u zadnje vrijeme relativno mnogo govorilo i pisalo o institutu azila, još uvijek nažalost mnogim našim građanima nije posve jasno koji to ljudi imaju pravo tražiti i dobiti azil i kako bi kako bi mi to rekli, ili kako bi mi to rekli utočište u nekoj od trećih zemalja. To ću pokušat objasniti i zorno prikazati na primjeru jednog našeg intelektualca koji se u bivšem komunističkom režimu nije idejno slagao sa režimom i zbog jasnog iznošenja svojeg mišljenja bio osuđen i zatvoren. Po odsluženju kazne zatvora nigdje u Hrvatskoj a ni na području bivše Jugoslavije nije mogao naći posao ni mir. Svagdje su ga pronalazili službenici UDBA-e i rekli su da nema on što, da on ne može biti siguran tu i da on ne može dobiti posao. I nažalost, pošto mu je oduzeta i putna isprava, morao je ilegalno preći granicu i u granicu i u jednoj od susjednih zemalja kao politički progonjena osoba zatražio je i dobio azil. Dobio je kao azilant i posao, uspješno odškolovao i podigao na noge svoju djecu i spasio obitelj od propadanja. Kad je Hrvatska postala slobodna vratio se u domovinu i ovdje živi sa svojom obitelji. Eto, to je jedan zorni primjer ljudi. Zašto to govorim? Upravo zbog toga jer postojale su za vrijeme traženja utočišta u Hrvatskoj, za vrijeme traženja prostora za azil i u medijima i u mnogim drugim stvarima mnoge priče tko su ti ljudi koji traže azil? Iako sada Hrvatska nije ciljna zemlja za tražitelje azila jer relativno mali broj ljudi traži azil, mi smo imali Zakon o azilu koji je stupio na snagu od 1.7.2004. Tim zakonom je definirano kojim se strancima i zbog kojih razloga odobrava azil, a kojima privremena zaštita. Donesena su dva Pravilnika o smještaju tražitelja azila i azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom, te o visini novčane pomoći koja im se daje. No, taj važeći zakon nije, azilu nije usklađen sa najnovijim zakonodavstvom i postignućima Europske unije na području azila. A kako se radilo o velikom broju izmjena i dopuna izrađen je novi prijedlog zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru u prosincu prošle godine. Gotovo svi saborski odbori i klubovi te nevladine organizacije, mnogi pravni stručnjaci, saborski zastupnici dali su svoje primjedbe za izmjene i dopune tog zakona od kojih su mnoge prihvaćene kao što je već napomenuto i ugrađene u konačni prijedlog zakona. Dakako većina prijedloga se upravo odnosila na članak 12. kojim je ukinuto žalbeno tijelo u postupcima azila i propisana nadležnost Upravnog suda za rješavanje tužbi u predmetima zahtjeva za azil. U ovom konačnom prijedlogu zakona uvažene su ove primjedbe te je propisana nadležnost Povjerenstva za azil koje će rješavati u žalbama tražitelja azila i azilanata. Evo, kao što je i državni tajnik rekao, povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana koji se imenuju iz redova državnih službenika. Predsjednik je stalni zaposlenik tog tijela, a članovi posao u povjerenstvu obavljaju pored svog redovnog posla. Jedan od članova je istaknuti sveučilišni nastavnik pravnih predmeta, jedan predstavnik nevladine organizacije koji se bavi promicanjem zaštite ljudskih prava, posebice izbjeglica i dva člana su iz državne uprave. Na taj način je omogućeno, stvoreni su preduvjeti za ustroj i funkcioniranje stručnog i neovisnog drugostupanjskog tijela u postupcima azila, te je omogućeno tražiteljima azila da ostvare pravo na efikasni pravni lijek što podrazumijeva donošenje odluka u jednom razumnom roku od strane neovisnog tijela. Donošenjem novog Zakona o azilu, sustav azila u Republici Hrvatskoj je ujednačen sa EU acquisem na području azila i relevantnim međunarodnim dokumentima koje koje su sve nabrojane, sve direktive od 2003/9, 2001/55, 2005/85, 2004/83. faktički sve primjedbe koje su bile u skladu sa tim pozitivnim pravnim propisima i dostignućima europskog zakonodavstva su prihvaćene i unešene u konačni prijedlog zakona. Osigurana je i stvarna i učinkovita …/Govornik se ne razumije./… odredbe kojom je predviđeno da strani državljani, osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj. Osigurat će se zaštita osoba koje ne ispunjavaju uvjete za odobrenje odobrenje statusa sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica, a ne smiju se vratiti u zemlju podrijetla jer im tamo prijeti smrtna kazna ili smaknuće, ratno ili njemu slično stanje odnosno iz drugih humanitarnih razloga uvođenjem tzv. supsidijarne zaštite. Uvodi se jedinstvena procedura za odobravanje supsidijarne zaštite. U tom smislu ministarstvo u jednom postupku po službenoj dužnosti ispituje uvjete za odobrenje supsidijarne zaštite ukoliko stranac ne ispunjava uvjete za odobrenje azila. Nadalje, Nadalje, tijekom dosadašnjih primjena Zakona o azilu uočene su manjkavosti te se nastoji kroz jasnu formulaciju …/Govornik se ne razumije./… unošenjem novih instituta poboljšati procedura azila, i onemogućivši zlouporabe postupka te ubrzati postupak za očito neutemeljen zahtjeve. ubrzanog postupka doprinijet će se efikasnosti i ekonomičnosti postupka te smanjenje zloupotreba. Nije prihvaćena primjedba da se bi u svim fazama postupka a ne samo pred Upravnim sudom odnosno drugostupanjskim tijelom bila besplatna pravna pomoć, jer to ne propisuje direktiva Vijeća Europe 205/85 o minimalnim standardima za postupke, postupke, dodjeljivanju i oduzimanje izbjegličkog statusa u državama članicama. Navedeni članak između ostalog propisuje da države članice mogu odrediti u svom nacionalnom zakonodavstvu da se besplatna pravna pomoć i zastupanje dodjeljuje samo za postupke pred sudom i tribunalom samo onima koji nemaju dostatna sredstva. Samo ukoliko žalba ili revizija ima šanse za uspjeh. Znači besplatna pravna pomoć u prvom stupnju nije obvezna. Ministarstvo unutarnjih poslova je u proračunu za 2007. godinu predvidjelo sredstva za besplatnu pravnu pomoć tražitelja azila i azilanata u drugom stupnju. Sukladno navedenim direktivama u odnosu na prethodni zakon usklađene su izmjene i, sljedeće: izmijenjena je definicija azila. Azil više nije pravo koje se priznaje već zaštita koja se odobrava strancu. Omogućuje se tražiteljima azila nakon godine dana boravka u Hrvatskoj pravo na rad ukoliko u tom periodu postupak azila nije okončan. Proširuje se pravo na školovanje tražitelja azila tako da u odnosu na postojeći zakon tražitelj azila pred, pored osnovnog imaju pravo na srednješkolsko obrazovanje. Regulira se besplatna pravna pomoć tražitelja azila koji obuhvaća pomoć u sastavljanju žalbe i zastupanju pred povjerenstvom za azil. Uvodi se pojam sigurne zemlje podrijetla. Proširuje se definicija članova obitelji te pravo na spajanje obitelji azilanata i stranca pod privremenom zaštitom. i uvode se prekršajne sankcije za tražitelje azila koji zloupotrebljavaju odredbe o ograničenju slobode kretanja i učestalo krše odredbe kućnog reda prihvatilišta. U slučaju ograničenja slobode kretanja, tražitelju azila je omogućeno da podizanjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske odluka bude preispitana od strane sudskog a ne upravnog tijela kao što to predlaže odredba direktive vijeća 2005./85 kao brza sudska revizija. Posebno su razrađena sljedeća jamstva tražitelja azila u postupku. Pristup uslugama prevoditelja. Dužnost da tražitelj azila na vrijeme bude obaviješten o svojim pravima i obvezama na jeziku za koji se razumno pretpostavlja da ga razumije, pravo na osobni intervju, mogućnost komunikacije sa predstavnikom UNHCR-a. Pravo na odgovarajuću obavijest o odluci, priliku za konzultacije s pravnim savjetnikom ili drugim savjetnikom. Pravo na besplatnu pravnu pomoć, pravo na obavijest o svom pravnom položaju u presudnim trenucima tijekom postupka. Poštivanje specifičnosti proceduralnih jamstva za maloljetnike bez pratnje zbog njihove ranjivosti. Te u tom kontekstu primarno se razmatra najbolji interes djeteta. Zbog svih navedenih razloga Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog zakona o azilu. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ u ime Kluba SDP-a ima uvaženi zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Kolegice i kolege pred nama je još jedan zakon za koji držim da ga je trebalo raspravljati nakon migracijske strategije jer mene stvarno interesira što je to politika ove ove zemlje u odnosu na useljenike, u odnosu na migracije. Da li će ova zemlja voditi politiku da privuče mlade stručne ljude pa bili oni i stranci? Ne znam, da li nama treba motivirati da nam tesari, varioci i uđu u zemlju bez problema. Obzirom da ne znamo još uvijek što je strategija jako je teško razgovarati o ovom zakonu. Pokušat ću nekoliko općih teza, konstatacija, nešto kazati ali opet obzirom da je drugo čitanje i nekoliko konkretnih. Prvo bih zahvalio predlagatelju što je jedan broj primjedbi iz prvog čitanja čitanja prihvatio. Međutim čini mi se da jedan broj koje su, koje su bile iznesene u prvom čitanju nije prihvaćen a po mojoj skromnoj ocjeni čini mi se da su bitne. Jer bez obzira što mi mislili ovaj zakon u svojoj suštini tretira ljudska prava. Doduše ne ljudska prava hrvatskih državljana ali ljudska prava kao takva. Dakle ono što bi u dvije osnovne crte htio kazati za razliku od Zakona o strancima čini mi se da je ovaj zakon u većem dijelu još uvijek ispod određenog minimuma koje se iskazuju u direktivama Europske komisije. Isto tako čini mi se da ovaj zakon polazi od toga da svi oni tražitelji azila zapravo idu sa pretpostavkom da to zlouporabe. I u tom dijelu, i u tom dijelu da je zakon prerestriktivan. Pažljivo čitajući zakon i obrazloženje koji smo dobili na klupama moram pročitati jedan jedan pasus pa se zapitati i pokušati ga komentirati. Riječ je, riječ je o primjedbama Odbora za useljeništvo na ovaj zakon. Pa ću pročitati. Dakle "Članovi Odbora za useljeništvo izrazili su bojazan da bi stupanjem ovog, na snagu ovog zakona mogao znatno povećati broj useljenika. Smatraju da se predloženim zakonom prihvaćeni veći zakoni od standarda koje su u svoje zakone ugradile članice EU. Mišljenja su da su europski zakoni daleko restriktivniji na primjer za odobravanje azila osobama koje pripadaju određenim društvenim skupinama." Naglasak na ovo određenim društvenim skupinama. "Koje se temelje na zajedničkim karakteristikama" u ovom slučaju recimo "spolne orijentacije". Imate i u narednom pasusu isto tako gdje Odbor traži da se recimo u članku 2. bolje bolje definira, ne znam, šta je to obitelj, nacionalnost, državljanstvo, socijalni status. Ja mislim da bi ovakvi ocjene u Hrvatskom saboru obzirom na hrvatski Ustav gdje su svi ljudi bez obzira na naciju, rasu, spol, spolnu orijentaciju jednaki pred zakonom zapravo trebali čuvati. Jer otprilike netko zločest kad bi išao iščitavati ove ocjene Odbora za useljeništvo ne bi razumio o kojem se Odboru radi? Jer ja računam i mislim da Odbor za useljeništvo zapravo treba voditi računa o useljavanju, o tome da ti ljudi koji useljavaju imaju određena prava i da ih treba štititi. I da im treba ako hoćete u konkretnim slučajevima pomagati zapravo u konkretnim situacijama. A ne zapravo donositi opće ocjene koje su da tako kažem na razini bar po meni nekakvog kulturnog civilizacijskog prihvaćanja. Ako hoćete i sa ustavne stanovišta Ali mi je drago što predlagatelj nije prihvatio ni jedno od ovih prijedloga Odbora za useljeništvo što ukazuje da je predlagatelj ipak na većoj razini od Odbora za useljeništvo. Dakle mislim da je inače i nepotrebno dakle ta nekakva bojazan, strah koji se može iščitati iz zakona o tome da će, ne znam, preveliki broj ljudi tražiti azil i da će ga preveliki broj dobiti. Koliko ja znam nekoliko desetaka ljudi je zatražilo azil, koliko ja znam samo jedna ga ja osoba, samo jedna ga je osoba donijela. Neke procjene struke govore da u nekakvoj najboljoj varijanti 200 ljudi na razini godine može zatražiti azil, od toga niti 10% do 20 eventualno taj azil može dobiti. Prema tome mislim da Hrvatska još uvijek nije konačno odredište za dio ljudi koji misle napustiti ili trebaju napustiti svoju zemlju zbog različitih okolnosti nego ipak da im je Hrvatska više tranzicijsko područje i da se još uvijek teži prema zapadu. Ja vjerujem kako se Hrvatska bude približavala Europskoj uniji u onom smislu kad i konačno uđe u Europsku uniju da će zapravo i tada Hrvatska postati u pravom smislu da tako kažem Meka za azilante. Dakle sve ovo govorim zbog zbog neopravdanog straha od stranaca, azilanata, useljenika. Mislim da Hrvatska nema razloga i ako hoćete hrvatski organi, državna tijela da se plaše toga. Evo ja bih ovaj zapravo pokušao sad dati mali doprinos sa nekoliko konkretnih prijedloga. Neke su ovdje već i izrečene, ali možda na drugačiji način. Ja se u potpunosti slažem sa Odborom za useljeništvo da bi trebalo redefinirati članak 2., ali u drugom smislu. Zapravo u članku 2. bi trebalo definirati zapravo kad se govori o nevjenčanim parovima, odnosno izvanbračnim zajednicama da bi trebalo spojiti, odnosno navesti istospolne zajednice. Da vas podsjetim, vi se pozivate da je zakon sukladan direktivama Vijeća Europe itd., itd. Dakle ako ne unesete ovaj prijedlog kojeg ću ja inače u obliku amandmana ponuditi, dakle direktno se krši Direktiva Vijeća Europe 200483EC, dakle da se ne može ograničavati proširenje člana obitelji na član, da se mora dakle na istospolne zajednice. Isto tako da se ne vraćam kasnije u članku 48. također i dalje stoji ova primjedba, jer se tamo govori o spajanju obitelji. Nekoliko riječi o razlozima za eventualno isključenje, odnosno zašto se nekome neće, zašto se nekome neće dati azil. To je zapravo i cijela ona priča koju je čini mi se već gospodin Radin tu spominjao oko treće zemlje. mislim da bi taj amandman svakako trebalo prihvatiti. Jer generalizirati dakle registar koji će donijeti Vlada što su to treće zemlje. ona, ta treća zemlja može biti sigurna za mene, ali ne znam, ne mora biti sigurna za nekog drugog. Jer svi ljudi nisu isti. I u tom smislu mislim da bi taj koncept zapravo trebalo primijeniti i malo drugačije ga razraditi. Isto tako čini mi se da bi trebalo članak 6. modificirati u smislu da se zapravo mogućnosti isključenja zbog određenog kaznenog djela da se jasno navede dakle sukladno odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske, nešto, jer zakonodavstvo Republike Hrvatske recimo i neke zemlje od kuda netko dolazi nije identično. One preinake koje su unesene vezano za Povjerenstvo za azil da bi se to, da mu je dana sad potrebna uloga i funkcija, ali nekoliko primjedbi. Prva primjedba, ja ne znam zašto ne staviti više predstavnika civilnog, dakle civilnog društva u ta vijeća. Na kraju krajeva na taj način će se i njihova uloga zapravo učinit će ih odgovornim. odgovornim. Neće sad dakle biti u poziciji da daju nekakve pritužbe, da se žale na eventualno odbijanje nekakvog zahtjeva za azil, već ih treba po meni učiniti odgovornim i ja bi im dao isti broj koliko i ljudima iz državnih tijela, odnosno stručnjaka. Također ne znam zašto se inzistira na tome da oni koji sjede u tim odborima moraju biti pravnici. Ja znam da zakone pišu pravnici i to nekako razumijem tu sujetu i potrebu da se ističe pravnik koji piše zakon, pa kao i struka. Ali ja mislim da pitanje azila nije isključivo i nije samo pitanje prava. Postoje neke druge stvari koje bi zapravo trebalo trebalo u tom pravcu promijeniti. Također i na ovo ću dati nekoliko amandmana u smislu da se ipak dopusti da netko i drugi tko nije pravnik a nešto zna o problemu azila i da može meritorno odlučivati u tom povjerenstvu. Pitanje školovanja i jezika. Tu bi se također pozvao na Direktivu 20039EC dakle koja kaže da se treba omogućiti učenje jezika kroz redovni školski sustav, a ukoliko ne da onda kroz posebnim uvjetima. U tom smislu dakle članak koji to regulira, mislim da je to 32. trebalo bi izmijeniti i dopuniti. Kolega iz HDZ-a je govorio nešto o besplatnoj pravnoj pomoći. Direktiva Vijeća Europe ne ograničava uvođenje besplatne pravne pomoći u prvostupanjski postupak ja mislim da bi trebalo o tome razmisliti. Jer bi hrvatska vlast, dakle Hrvatska pokazala jednu svoju motiviranost da pomaže onim najugroženijim i najsiromašnijim. A mislim da u konačnici niti bi to koštalo previše novaca, niti bi to bitno opterećivalo hrvatski proračun, a da bi zapravo bitno doprinijelo na određeni način jednoj socijalnoj osjetljivosti, pa ako hoćete i mogućnosti pravičnijeg postupka već u prvom stupnju od ovoga da nemaju osobe kojima treba besplatna pravna pomoć taj postupak ni u prvom dijelu. Također smatram i problematičnim da Ministarstvo unutarnjih poslova koja je prva instanca za odlučivanje o zahtjevu istovremeno bude i nadležno za pitanje pravne pomoći. S obzirom na to da će besplatna pravna pomoć općenito biti u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. I stoga mislim da bi u članku 34. tamo gdje se govori i spominje ministarstvo, to su stavak mislim 2., 3., 6., trebalo zamijeniti "ministarstvo" sa "Ministarstvo pravosuđa" i na takav način dakle ne bi se moglo dovesti u sumnju da je Ministarstvo unutarnjih poslova u sukobu interesa jer ono odlučuje i u prvom postupku i u drugom, dakle ono odlučuje, a njemu se i žali. Ono što mi se čini jako bitno kolega Mlinarić je rekao da ovaj zakon omogućava hitnost u postupku. Ja se baš ne bi složio. Možda po ovom zakonu jedino što garantira hitnost postupka to je što je meni nelogično da su rokovi žalbe skraćeni na 5 dana. Pa mislim da bi minimum bio bar 8 dana ako ne 15. To mi zapravo nije jasno, jer sam u nekoliko članaka vidio tu mogućnost za žalbe na 5 dana. I sada nešto oko prava na rad. Dakle pravo na rad garantira se azilantima, odnosno onima koji traže ovaj zahtjev za azil nakon godinu dana. Prema mojim saznanjima i praksi u svijetu, a vjerujem da će tako biti u Hrvatskoj a koliko znam i sad je takva praksa, nikad ti postupci ne traju više od godinu dana. Prema tome mislim da bi ovu formulaciju trebalo zamijeniti ako ne sa 3 ono barem sa 6 mjeseci tako da zapravo se tu pokaže jedna učinkovitost i da će ti ljudi dakle moći raditi i da će im se zapravo imaju garancije da će im se nešto odgovoriti za šest dana. Imam još nekoliko primjedbi, vjerojatno će biti prilike i oko amandmana i pojedinačno. Ono što mi se čini također jako važno, to je i pitanje koje je regulirano mislim člankom 54. oko saslušanja tražitelja azila. Ja mislim da ta saslušanja ne bi trebala biti zatvorena jer na takav način bi se ako nisu zatvorena, odagnale bilo kakve sumnje za nekakve zlouporabe ili za eventualno izbjegavanje da se nekome da azil. Normalno ono što se tiče osobnih podataka i ono što Zakon o tajnosti podataka garantira to može ostati tajna, ali mislim da je jako bitno zbog otvorenosti i demokratičnosti samog zakona pa ako hoćete i ove zemlje da bi trebalo da taj zakon, da ta odredba bude u smislu da je otvoreno saslušanje. vjerujem da će predlagatelj barem dio ovih primjedbi i prijedloga usvojiti kao i oni koji će još biti izneseni, jer mislim da nam je svima i u interesu da dobijemo što kvalitetniji zakon. Hvala Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik rekli ste da Odbor za useljeništvo, pa moram u ime članova Odbora za useljeništvo reagirati. U Odboru za useljeništvo nije samo Zdenka Babić Petričević kao predsjednica, postoji 11 članova pripadnika ostalih stranaka parlamentarnih iz Hrvatskoga sabora, iz SDP-a, Hrvatske demokratske zajednice, HSP-a, SDS-a, HSS-a. sve što smo raspravljali i na odboru i na Saboru imamo na to pravo što ne znači da će naše primjedbe se prihvatiti ili da su prihvatljive, ali gospodine radimo po Poslovniku Hrvatskoga sabora na što i vi imate pravo, pa imam pravo i ja, a ostali dio kad bih rekla onda bi se pripisalo vašoj osobnosti, vaša me osobnost niti malo ne zanima. **Milinović, Darko (HDZ)** A što To što sam rekla, da je prozvao Odbor za useljeništvo … /Ne razumije se./ … to je neispravno. Jer ovdje nisu samo ljudi ponavljam još jedanput, Zdenka Babić Petričević nego 11 članova koji odgovorno rade u Odboru i raspravljamo na demokratski način Poslovnika Hrvatskog sabora. Recimo 209. Vidite ja ni jednom riječju nisam spomenuo ni gospođu Babić, ni bilo kojeg člana. Ja sam govorio o odboru. Ja moram priznat da čitajući taj zakon, ima tamo niz formulacija koje nisu po mom guštu da tako, koji nemaju veze sa mojim svjetonazorom i političkim opredjeljenjem. Ali boli me zapravo ta priča u kojoj, koja je napisana, ja nisam to izmislio. Ja sam tu stranicu istrgao i vi je možete pročitati, 44 stranica gdje to fino piše, sve sam podcrtao. Prema tome, potpredsjedniče molim vas da se ne zlorabi institut ispravka krivog navoda, jer ja ništa krivo nisam rekao. Ja sam samo pročitao što piše i rekao što o tome mislim. Dobro. Idemo dalje. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon je ovako grafički i nomotehnički moderno napisan. Ima na početku objašnjenje pojmova što je vrlo značajno i što bi trebalo uvesti kao obaveznu praksu kod svih pisanja zakona pogotovo novih zakonskih prijedloga, novim temama, pogotovo ovi koji se usklađuju sa europskim zakonodavstvom. Naime ne treba očekivati da su svi ljudi koji uzmu zakon u ruke stručnjaci i da će termine iz zakona znati protumačiti na pravilan način, većina neće. Zato je ovo prvo u uvodnim odredbama zakona u prvom članku objašnjenje termina vrlo važna stvar, jer čini mi se dobro napravljena, termini su dobro definirani. Dva globalna aspekta zakona u klubu HNS-a nam se ne dopadaju. U prvom čitanju zakona razgovarali smo o samom nazivu zakona pa smo ustanovili da je azil strana riječ koju naravno koristi čitav svijet, čitava Europa. Međutim strane riječi se koriste u situaciji kada se čovjek hoće emocionalno od nečega distancirati i kada vam nešto nije blisko, kad vam nešto nije priraslo srcu, kad nešto nije nije suštinski vaše. Riječ azil asocira, barem mene asocira na smještaj okružen žicom više-manje prisilni, više-manji pod stražarima i tako tome sl. Hrvatski Ustav ne pozna riječ azil. Hrvatski ustav pozna riječ utočište. Riječ utočište asocira na nešto drugo. Asocira na mjesto na koje će doći čovjek koga tamo hoće ubiti, koga ugrožavaju, koga proganjaju, komu čine zlo, komu čine nepravdu i sada je on došao u utočište negdje gdje se može opustiti i skloniti gdje će netko paziti na njegova prava. nisam siguran da namjerno se ne služimo ovom stranom riječju u formulacijama ovog zakona. Naime kroz masu odredbi se provlači stav predlagatelja zakona da su ljudi koji dolaze tražiti azil gotovo a priori krivi za pokušaj manipulacije, sad će njih jako puno doći ovdje i tražiti će azil, ne znam što će nam raditi pa prvotna zadaća ovog zakona jeste da spriječi da ti svi silni azilanti koji bi ovamo došli ne zloporabe taj humanitarni Hrvatska postati zemlja u kojoj će azilanti masovno dolaziti. Posebno neće jer će ih ovaj propis u tom sprječavati. Neke Neke primjedbe iz prvog čitanja su prihvaćene, neke djelomično neke potpuno. Primjerice u članku 22. koji govori o pravima azilanata, praktično je uvedena besplatna pravna pomoć u prvostupanjskom odlučivanju o azilu. Azilanti mogu dobiti savjet i tome slično. Bilo bi dobro čini mi se da se to decidirano stavi kao odredba zakona i da umjesto savjeta u tom članku zakona stoji da azilanti imaju pravo na pomoć pri sastavljanju molbe za odobravanje azila. Tako bi se ta besplatna pravna pomoć kao jedan od instituta o kom puno pričamo. I sad valjda je i u pripremi, u proceduri Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći taj bi se institut uveo kao uveo kao normalni institut na koji imaju svi ljudi pravo, u svakom od postupaka. Dakle ne samo u drugostupanjskom postupku kad se žale nego i u prvostupanjskom. Radi se o ljudima koji dolaze iz strašnih okolnosti i najvjerojatnije se ni ne snalaze s tim na koji način sad napisat molbu i tko mu tu može pomoć, kako će uopće zatražiti, što to je azil, vjerojatno pojma nema o tome. Došao je iz nekakve stvarno velike nevolje. U članku 24. govori se o tome da tražitelj azila ima pravo na prevoditelja ako je moguće osigurati na onom jeziku na kojem govori ili nekomu kojem se snalazi. I ostala je jedna odredba na koju smo ukazivali u prvom čitanju, da bi taj prevoditelj trebao biti istog spola. Jasno je da ljudi koji traže azil dolaze iz kultura koje su nama strane, gdje spolne ravnopravnosti nema, gdje ljudi eto tako, imaju drugačije kriterije ocjenjivanja kontakata između spolova. Međutim, oni dolaze u europsku, uljuđenu Hrvatsku gdje vrijede propisi drugi. I ovdje traže sklonište. Pa kad ovdje traže sklonište, onda nekakve naše civilizacijske norme koje mi poštujemo, po kojima mi živimo, koje su ugrađene i u naše zakone i u kompletan kodeks našeg ponašanja trebaju poštivati, što bi drugim riječima značilo da moraju, moraju jer su došli tražiti nešto ovdje poštivati i činjenicu da je ravnopravnost spolova jedan od zapravo temelja funkcioniranja našeg društva i da takvih odredbi u zakonu čini mi se ne bi trebalo biti. Dobro je definiran maloljetnik za razliku od prvog čitanja zakona. Maloljetnik je ovdje definiran kao osoba do 18 godina, što nije u prvom čitanju bilo. Bilo je prema nekim međunarodnim konvencijama gdje se to drugačije tretira. Međutim, hrvatski zakoni i hrvatski Ustav U članku 32. govori se o pravima Jedno od tih prava je pravo na školovanje nakon godinu dana boravka, ako poznaje jezik. Dakle ovaj zakon pretpostavlja da će azilant nakon godinu dana boravka ovdje znati hrvatski jezik. Slažem se. Treba znati hrvatski jezik. U prošlom zakonu smo rekli da mu treba četiri godine. Ja sam i tamo imao primjedbu da bi se taj rok trebao, strancu da treba četiri godine, da bi se taj rok trebao skratiti na jednu godinu. Ovdje je taj rok stvarno utvrđen u, na razini jedne godine. Mislim da je to dobro i da bi to isto se trebalo primijeniti i na onaj Zakon o strancima kojeg smo maloprije diskutirali. diskutirali. Još samo da spomenem ubrzani postupak koji je ostao kao jedan od mogućnosti funkcioniranja ovog zakona premda je bilo dosta primjedbi na njega. Mislim da s tim ubrzanim postupkom krše temeljna ljudska prava bilo kojih, bilo koga, da li hrvatskog državljana ili strance ili apatride ili bilo koga. Svaka osoba, svaki čovjek zaslužuje normalni redovni postupak pred organima države, bez obzira o kom se to radi. I mislim da bi sustav ubrzanog postupka iz ovog zakona kao i iz bilo kojeg drugog zakona jednostavno trebalo maknuti. Sve u svemu zakon je popravljen u odnosu na prvo čitanje. Ukoliko bi se izvršile još neke izmjene o kojima sam maloprije govorio, klub Hrvatske narodne stranke mogao bi ga prihvatiti. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Riječ ima uvažena zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nije u dvorani. Uvaženi zastupnik Slaven Letica. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. razumije./… Ovo je netko ubacio. Netko je krivo stavio. Uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma Mato Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege! Dozvolite nekoliko primjedbi koje su vezane uz konačni prijedlog zakona i jednim dijelom vezane su uz neke primjedbe koje sam u ime kluba dao u pravom čitanju, a koje nisu prihvaćene iako je veliki dio istodobno i prihvaćen. Prije toga moram reći da je konačni prijedlog zakona značajno, značajno popravljen i u tom pogledu odajem priznanje predlagatelju. Ali dopustite prvo jednu primjedbu koja se odnosi na članak 22., 23., 73., 83., 88., a možda još na neke, a vezano je za poziciju Hrvatskog crvenog križa. Naime, Hrvatski crveni križ je sasvim lijepo pozicioniran u, zajedno sa UNHCR-om u jednom članku kojim se praktički omogućuje da on sudjeluje u pružanju pomoći, vezano za prihvatilište tražitelja azila, vezano za članak 39., ali je potpuno neprirodno. Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja je posebnim zakonom osnovana, utemeljena, a surađuje sa Vladom i nevladinim udrugama i u takvoj situaciji bi bilo potpuno neprimjereno da Hrvatski crveni križ informacije, podatke, zajednički oblik rada dobiva od UNHCR-a koji je njegov pandan a ne i od svojih nadležnih tijela državne uprave, osobito ministarstva s kojima radi. Pa tako bi za primjera radi, ja ću samo navesti članak 22. u kojem se kaže ministarstvo će obavijestiti tražitelja azila u provođenju postupka za odobrenje azila, pravima itd. UNHCR. Druge organizacije koje se bave zaštitom prava izbjeglica, tu bi trebalo ubaciti iza UNCHR-a, Hrvatski Crveni križ i druge. To ja se slažem i druge treba obavijestiti, ali ih je trebalo svaki puta naznačiti Hrvatski Crveni križ kao posebno jer on ima po međunarodnim konvencijama koje se izravno ili neizravno na tražitelja azila strance i izbjeglice obaveze i zbog toga bi bilo dobro taj dio napraviti. Ja ću složiti takve amandmane i pustiti ih u proceduru, dakle i na članak 22. i 23., 73., 83. i 88. Drugo što sam htio naznačiti jeste da još jedanput da bi volio da se ako je to ikako moguće zapravo raspravi pitanje koje je vezano uz članak 34. vezano uz pitanje pravne pomoći. Ja moram reći da ovaj dio koji je ovdje naznačen kao pravna pomoć je značajno reducirana, jer je ona zapravo svedena na opće informacije o pravima i obavezama u postupku, odnosno nepostojanje prava na besplatnu ili pravnu pomoć. Upitno je s aspekta našeg Ustava i međunarodne konvencije, ne s aspekta ove direktive, nego s aspekta međunarodne konvencije da li je to u skladu s Ustavom, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda koji smo mi prihvatili. Zbog toga ja ću složiti nekoliko amandmana koji se na to pitanje odnose, uputiti ih u proceduru i nadam se da će predlagatelj o tom dijelu moći raspraviti. Ja molim predsjedavajućeg da nam odredi dodatno vrijeme da se o tome može dati amandmani, recimo do današnje stanke ili ne znam do 3, 4 sata popodne s obzirom da i inače ubrzano raspravljamo ove tekstove i da bi trebali taj dio napraviti da ne bi ispalo da amandmane podnosimo nakon zaključenja rasprave. Drugo što sam htio posebice naznačiti da bi trebalo dodatno raspraviti jeste pitanje sudjelovanja osoba u postupku saslušavanja, postupku saslušavanja, odnosno davanje izjave azilanta ili podnositelja azila. Ja bih naime htio podsjetiti da po našem Ustavu pučki pravobranitelj ima određena prava vezano za zaštitu građana i sudjelovanje u zaštiti građana u vezi sa određenom pozicijom pred državnim tijelima ili postupanje državnih tijela u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava. Nije mi nikako jasno po čemu bi sada direktiva Vijeća 2005/85EC bila jača od Ustava Republike Hrvatske. To mi stvarno nikako nije jasno. Ja mogu ovdje stvarno ako hoćete taj dio i citirati u takvoj situaciji se stvarno postavlja pitanje da li i u kojoj mjeri mi možemo i smijemo taj dio zapravo dopustiti, jer ne bi bilo u redu kad se kaže u Ustavu točno članak 92. pučki pravobranitelj i opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i …/Govornik i sad se između ostalog kaže u okviru institucije pučkog pravobranitelja osigurat će se zaštita ustavnih i zakonskih prava građana u postupcima koji se vode u Ministarstvu obrane, oružanim snagama, službama sigurnosti, zaštite prava građana itd., itd. Za Boga miloga, pa nije moguće onda reći da oni neće moći prisustvovati kad to zatraže vama, a ja sam takvu primjedbu stavio, vi ste to odbili i između ostaloga i mislim da bi trebalo još jedanputa to preispitati. Pokušat ću složiti naravno i amandman na tu temu. I imam još neke primjedbe kao što je između ostaloga primjedba koja je vezana uz članak 56. gdje se zapravo kaže da suprotno načelu koje proizlazi iz Zakona o općem upravnom postupku, a koje između ostaloga utvrđuje ili uključuje na načelu utvrđivanja materijalne istine, ono se načelno sužava. To bi pitanje trebalo zapravo dodatno riješiti. Ne bi moglo ostati ovakvo kao što je ovdje predviđeno. molim da još jedanputa to pitanje raspravimo i kolega Vuljanić je isto to potencirao pitanje. Bojim se da bi se moglo zbog tzv. ubrzanog postupka dovesti u situaciju da u upravnom postupku ne možemo utvrditi odgovarajuće činjenice koje su bitne za valjanu primjenu materijalnog prava i u takvoj situaciji naravno izazvati određene nesuglasice i određene probleme. I u članku 68. je pitanje zapravo ovoga stavka 5. Njega treba brisati jer inače ta odredba isključuje zapravo ovlasti drugostupanjskog tijela prilikom ispitivanja pobijanja prvostupanjske odluke, sužavaju se zapravo ovlasti drugostupanjskog tijela u pogledu odlučivanja. Riječ odlučuje u smislu odredbe članka 6. stavka 1. Konvencije koja propisuje da svatko ima pravo da zakonom ostvaruje neovisan i nepristran sud pravično i u razumnom roku odluči ovdje nije ispoštivana. Prema tome, činjenica je da neke od ove stvari trebalo bi dodatno popraviti jer nema smisla ako već dobar zakon kad ga ne napravimo takvoga da i ove stvari koje će sasvim sigurno između ostaloga i zbog interesa nevladinih udruga i humanitarnih udruga oko zaštite, opravdanog interesa oko zaštite ljudskih prava pa i njihove zemlje da bi eventualno postupanjem državnih tijela moglo dovesti u pitanje zaštita takvih prava, pokretati ustavnopravne sporove oko pojedinih odredbi. Nema smisla da se to dešava, ako to možemo i ako jesmo to na vrijeme uočili, ajmo dati si vrijeme još pokušati složiti amandmane i kad to složimo da dobijemo takvo vrijeme da pokušate na njih dodatno ih razmotriti i odgovoriti da popravimo zakon da bude što kvalitetniji u interesu i svih nas ovo pitanje. Ista je stvar i tamo ne znam primjera radi se spominje da na postupke Upravnog suda, odnosno rješenje Upravnog suda nema pravnog lijeka pa postoji tzv. izvanredni pravni lijekovi itd., a osim toga kad se radi o pravima traženja azilanata i stranaca na utočište, to je Ustavom zajamčeno pravo, čak i Ustavni sud u tom segmentu može i treba odlučivati kroz ustavnu tužbu ako se radi o Ustavom zajamčenom pravu. Prema tome, i tu pitanje bi mogli malo doraditi. dakle ne da odgađamo izjašnjavanje o zakonu, nego samo da damo da tokom dana da se mogu dati primjedbe, odnosno amandmani na ovaj Zakon i da do petka se predlagatelj, odnosno do vremena odlučivanja o Zakonu predlagatelj može o njima očitovati. Osobno sam spreman učiniti napor da dodatno popravimo zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Evo uz konzultacije sa predstavnicima Vlade dogovoreno je da se amandmani po ovoj točki dnevnog reda mogu podnesti danas do početka popodnevnog rada sjednice, do 15 sati. Riječ ima uvaženi zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o azilu donesen je 2004. godine, a reguliran pravilnicima o azilantima i Poslovnikom o radu Povjerenstva za rješavanje o žalbama i tražiteljima azila i azilanata donešenim iste godine. Iz dosadašnje prakse primjene Zakona o azilu uočeni su brojni nedostaci. Primjenom postojećeg zakona uočena je neusklađenost sa konvencijama Ujedinjenih nacija, odnosne Europske komisije. Ovim prijedlogom zakona zakon se usklađuje sa najnovijim direktivama Vijeća Europa o minimalnim standardima za postupke dodjeljivanja i oduzimanja izbjegličkog statusa u državama članicama i Direktivom Vijeća o o minimalnim standardima za kvalifikaciju status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva, kao i izbjeglica kojima je na drugi način potrebna zaštita. Važno je napomenuti da će se predloženim Zakonom o azilom u Hrvatskoj davati azil svim osobama koje su progonjene zbog mentalnog i fizičkog proganjanja, pa i seksualnog nasilja, uskraćivanje sudske pomoći te zbog odbijanja služenja vojske. Prema prijedlogu ovog Zakona azil će se davati i svim ranjivim skupinama maloljetnicima, starijim i nemoćnim osobama, bolesnicima, samohranim roditeljima, dakle kao i svim žrtvama mučenja ili drugog fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja. Novina je u ovom Prijedlogu zakona da će i svi stranci koji zatraže azil u MUP-u, a MUP im zahtjev odbije imati mogućnost žaliti se Povjerenstvu za azil koje će osnovati temeljem ovoga Zakona. Tako o žalbi ne bi odlučivao upravni sud kako je to prije predlagano nego će to biti posebno tijelo, odnosno Povjerenstvo za azil koje bi nakon MUP-a u prvom stupnju rješavalo žalbe u drugom stupnju. Dakle u drugom stupnju odlučivalo bi Povjerenstvo za azil, a sudska zaštita ostvarivala bi se pred Upravnim sudom. Naime, ovim Prijedlogom zakona neće se dogoditi da suci Upravnog suda Republike Hrvatske kreiraju hrvatsku politiku azila kao što se je prije predlagalo nego će se provoditi Zakon o azilu, što je i u redu. Ovim zakonom tražiteljima azila omogućava se pravo na rad, proširuje se pravo na školovanje, regulira se besplatna pravna pomoć u drugostupanjskom postupku, uvodi se pravo na spajanje obitelji azilanta i stranca pod privremenim i supsidijarnom zaštitom. Isto tako propisuju i prekršajne sankcije za tražitelje azila koji zlorabe odredbe ograničene slobode kretanja i krše odredbe kućnog reda. Jamči im se i pravo na efikasni pravni lijek pred sudom, što podrazumijeva donošenje odluke u razumnom roku od strane neovisnog tijela. Donošenjem ovoga Zakona o azilu sustav azila u Hrvatskoj bit će ujednačen sa najnovijim zakonodavstvom i postignućima Europske unije na području azila. Osigurat će se učinkovita provedba kojom je predviđeno da strani državljani i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj ukoliko nisu progonjeni zbog nepolitičkih zločina i djelatnosti protivne temeljnom međunarodnom pravu. Nadalje, podnošenje zahtjeva za azil mogu podnijeti, mogu se podnijeti na graničnom prijelazi ili u policijskoj postaji. A zahtjev se podnosi u pravilu u prihvatilištu za tražitelje azila i postupak od tada traje. Da se radi o više nego dobrom Konačnom prijedlogu Zakona o azilu najbolje se moglo vidjeti na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na kojoj su bili i sudjelovali u raspravi predstavnici međunarodne zajednice i gotovo sve značajnije nevladine udruge. Gotovo svi su izrazili zadovoljstvo što je predlagatelj Konačnog prijedloga Zakona o azilu uvažio primjedbe gotovo svih saborskih odbora i mnoge primjedbe nevladinih udruga. Mnogi su bili puni hvale za detaljne analize komentara pristigle na tekst Prijedloga zakona u prvom čitanju. Gotovo svi su se složili da je Konačni prijedlog Zakona o azilu bitno popravio sam postupak mogućeg stjecanja azila i da je zakon u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa politikom Europske unije vezano za azil. Jedina zamjerka koju imam na Konačni prijedlog Zakona o azilu što je predlagatelj u usklađivanju sa direktivama išao iznad standarda koje su u svoje zakone ugradile neke članice Mnoge članice Europske unije ne odobravaju azil osobama određene društvene skupine koje se temelje na zajedničkim karakteristikama spolne orijentacije. I još možda treba dodati da bi i ovaj zakon kao i Zakon o strancima bio još kvalitetniji da smo prije donijeli Zakon o migracijskoj politici da znamo što nam treba. Dakle na kraju ću kazati da se radi o dobrom i kvalitetnom prijedlogu. Ali kažem, da smo imali jasnu strategiju mogli smo ga i još učiniti boljim. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Lučin. Pa drago mi je što se ja i kolega Rebić slažemo oko toga da smo prije toga trebali ne zakon nego migracijsku strategiju raspraviti. Međutim dvije stvari koje bi želio možda nabaciti za razmišljanje. Jedna je dakle riječ, riječ je o tome zapravo da je zakonom predviđeno da se može raspraviti dobitak azila, odnosno dakle saslušanje na graničnom prijelazu. Ja mislim da je u najmanju ruku to neozbiljno. Zašto? Jer svima nam je jasno kad se to raspravlja na graničnom prijelazu da se to ne raspravlja za dobijanje azila, nego to je zapravo hitni postupak za odbijanje azila. Koliko ja znam, a mislim da bi to i državni tajnik mogao potvrditi malo je graničnih prijelaza koji imaju uvjete recimo da bi se moglo odraditi to na samoj granici. Stoga čak mislim da bi to trebalo izbaciti iz ovog, iz zakona. Što se tiče istospolnih zajednica. Kolega Rebić ja bih vas podsjetio za razliku od zemalja na koje se vi pozivate, Hrvatska ima jedan zakon koji se zove Zakon o istospolnim zajednicama. Ako je princip da se maksimalno izjednačavaju prava stranaca, onih koji ulaze u Republiku Hrvatsku prema domaćem zakonodavstvu i prema domaćem domicilnom stanovništvu onda mislim da bi bio minimum ovaj da se zapravo i to ugradi u zakon. I zapravo ja ne vjerujem da će zemlje koje to nemaju, koje to imaju ići brisati. Nego zapravo one zemlje koje nemaju tu odredbu obzirom na direktive Vijeća Europe, a i same Komisije Europske unije to će morati unijeti u zakon. Odgovor na repliku. tražitelj azila može zatražit azil. Dakle kako će se to provesti u zakonu, ali uglavnom u prihvatilištu dakle teče rok u kojem će dobiti azil. Što se tiče ovoga drugoga dijela o kojem govorite o istospolnim zajednicama, ja velim da mnoge zemlje u Europskoj uniji to nisu ugradile u svoje zakonodavstvo. Dakle direktive nisu niti su svi zakoni o azilu jednaki u zemljama članicama Europske unije i čini mi se da tu Hrvatska ide ide dakle da radi i iznad standarda Europske unije, ne mislim da je to ništa loše. Ali recimo složit ćete se sa mnom da imamo strategiju, da imamo Zakon o migracijskoj politici, da smo ga prije donijeli, tko bi, znalo bi se tko bi imao prednost u dobijanju azila, možda da budem banalan kažem možda Hrvatskoj nedostaje ne znam žena od 30 do 40 da bi se mnogo Hrvata oženilo je li, ili obrnuto. Dakle ne samo ovo, nego mislim da bi strategija puno puno poboljšala i ovaj zakon bi bio puno kvalitetniji da smo imali prije donešenu strategiju, odnosno Zakon o migracijskoj politici. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević.

Iako sam danas uvodno rekla kada sam govorila pojedinačno o Zakonu o strancima, ponavljam još jedanput, evo upravo na današnji dan, svjetski dan izbjeglica raspravljamo o dva važna zakona u Hrvatskom saboru, to je Zakon o strancima i Konačni prijedlog Zakona o azilu. o azilu. Kao što sam rekla o Zakonu o strancima, tako govorim i o Zakonu o azilu, Hrvatska iz svoje povijesti i o jednom i o drugom zakonu i u interesu nacionalnom interesu Republike Hrvatske mora posebno razgovarati, posebno raspravljati i razmišljati o nečemu. Čovječe što nisi dužan, što što nisi spreman napraviti drugima ne možeš napraviti ni sebi ili čovječe što nisi spreman napraviti sebi ne možeš ni drugima. Ne postoji zemlje na svijetu gdje nije bilo hrvatskog azilanta. Sudbina ga je dovela u mnoge zemlje, gdje su se snalazili, gdje gdje su živjeli po zakonima zemalja primateljica, gdje su umrli i na žalost nisu niti pokopani u zemlji gdje su rođeni, gdje su željeli to zato što im to sudbina nije dozvolila. Iako vezano uz Zakon o azilu mislila sam govoriti možda drukčije, ali evo govoriti ću više danas iz razloga što sam jako osjetljiva na ovaj zakon, ljudski, osjećajno, prijateljski, kako god hoćete, ako nabrajam još nešto drugo onda ćete misliti da ću se pozivati na ono što nemam pravo u Hrvatskom saboru pa ću još jedanput odgovoriti gospodinu kolegi Lučinu kao zastupniku. Pročitali ste na stranici predloženoga zakona 44, bojazni Odbora za useljeništvo vezano uz ovaj zakon. Te su bojazni bile ljudske i imamo pravo na to. Nitko od članova Odbora za useljeništvo ponavljam, koji se sastoji ne samo od Zdenke Babić Petričević, ostalih zastupnika HDZ-a i ostalih stranaka nije davao ove primjedbe iz mržnje i prvi put i prošli put kad ste vi bili predlagatelj u ime Vlade ovoga zakona, ja sam razgovarala sa jednom velikom odgovornošću ako hoćete sa osjećajima što ih ne skrivam kada donosimo ovaj zakon i hvala Bogu da je Hrvatska postala suverena država da možemo priuštiti sebi ono što nismo u 50 godina mogli ni zamisliti evo i danas u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice gospodin Mlinarić je iznosio samo jedan primjer o životu političkih azilanata izvan granica Republike Hrvatske od demokratske Europe i svijeta jedan od političkih emigranata ja ću ga spomeniti, gospodin Bruno Bušić. Nakon njegove izjave ujedinjeno hrvatstvo i ujedinjeni Hrvati jedino Hrvatska dogodilo mu se ono što se dogodilo, ali on nije doživio slobodu i dogodilo se ono što se mnogim Hrvatima dogodilo kolega Lučin u Europi i svijetu. Ubijen je za pravdu, ali Bože dragi Isus je za pravdu ubijen pa ubijaju se i danas ljudi za pravdu. Ima sigurno primjedbi na ovaj Zakon o azilu. Ja ga iznosim da se slučajno ne dogodi ono što zbog nedorečenosti da stvarni azilant koji sutra podnese zahtjev za azil u Republici Hrvatskoj zbog nedefiniranja dobrih članaka u zakonu bude dobivan dozvolu boravka i bude u jednom na posebnom smještaju bez ikakvih prava kao što se to događalo svugdje u svijetu. Bilo je hrvatskih azilanata koji su čekali po 6, 10, 20 godina i nisu upravo zbog nedorečenosti zakona o dotičnim zemljama, dobili konačno rješenje kao azilant i zato iz tih razloga gospodo u ime predlagatelja u članku 2. pogledajte definiciju bračnog druga. Mislim da bi bolje ovu definiciju trebalo učvrstiti bračni drug sukladno hrvatskom važećem Obiteljskom zakonu, to je moja ljudska primjedba. I ponavljam iz tih razloga da se ne dogodi da netko bude u jednom smještaju i da čeka rješenje negativno ili pozitivno 20 godina i da bude na taj način otvoreni pritvorenik. U članku 2. u definiciji srodnika, te u pobočnoj lozi. Mi moramo uzeti u obzir podrijetlo azilanata. Teško je utvrditi srodnike u ravnoj lozi do trećeg stupnja srodstva a stvarno je nemoguće utvrditi srodnike u pobočnoj lozi do trećeg stupnja srodnika. To je moja ljudska primjedba. I danas se ovdje govorilo o određenoj društvenoj skupini budući da postoji riječ određena društvena skupina po zakonu, u Zakonu o azilu molim vas pogledajte tu društvenu skupinu možete bolje definirati jer postoji na, kroz ovu riječ posebna društvena skupina, a to sam dala amandman na Zakon o strancima, mogu dobiti azile i one društvene skupine koje nemaju pravo niti po jednom niti po drugom zakonu dobiti niti politički, niti azil niti dozvolu rada ili dozvolu boravka pa čak niti ulaznu vizu u Republiku Hrvatsku. azilu, kad govorimo o Zakonu o azilu sve druge definicije su dobro definirane. Samo u članku 2. maloljetno dijete koje nije zasnovalo vlastitu obitelj i ovisno je o roditeljima bez obzira je li rođeno u braku, izvan braka ili posvojeno pokušajte definirati ovu rečenicu malo bolje. Mene, tu je ona malo nejasna jer se kaže da pravnici neka pišu zakone ali pokušajte definirati da se ne dogodi opet ono što upozoravam da iz takvih i sličnih definicija u predloženom Zakonu o azilu se ne čeka na negativno ili pozitivno rješenje punih 10 ili 20 godina. Prihvaćam Prijedlog zakona o azilu. Sigurno kolege su prethodnici dali svoje primjedbe, ja ostalih primjedbi nemam i neću ponavljati one koje su i za mene isti takve kao i mojih drugih prethodnika. Veseli me da Hrvatska donosi i ima Zakon o azilu. Da nismo suverena država nikada ne bi došli u situaciju pomoći onima koji su pomagali hrvatski narod punih 50 godina. gospođa Babić-Petričević citirala odnosno rekla, htjela reći što sam ja mislio reći. Ja zapravo ono što sam mislio reći to sam i rekao. Ja sam samo rekao da mi nema velike logike u tome da Odbor za useljeništvo donosi ovakve stavove. Da pokušava jasnije ili redefinirati pitanje nacije, drugih skupina, obitelji i ništa drugo. Za mene ne bi bilo nejasno ili nelogično da je to recimo izrazio Odbor za nacionalnu sigurnost. ili Odbor za rad. To bi mi bilo jasno. Ali mi nije jasno da je to napravio Odbor za useljeništvo. Prema tome, a sa svim ostalim se slažem. I zapravo ja tvrdim nema potrebe zapravo da mi donosimo bilo kakva druga rješenja. Mi imamo zakone, ali ne možete se pozivati samo na Zakon o obitelji. Morate se,

Poslovnika Hrvatskoga sabora. nisam uopće govorila ono što prigovarate a na bojazni Odbora za useljeništvo ponavljam one su bile ljudske i imamo pravo na to što ne znači, što ne znači da te, Ali sam zaključila da me veseli da donosimo Zakon o azilu. Vi o nekim člancima imate pravo govoriti kako ste rekli. Ja imam pravo govoriti kako sam rekla, ali sam završila. Hvala Bogu da suverena država danas je došla u situaciju da donosi Zakon o azilu i da uzvrati onim državama i onim ljudima koji su 50 godina davali krov nad glavom mnogim hrvatskim političkim i inim emigrantima. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Uzet ću ovo kao repliku i odgovor na repliku. I ubuduće neću dozvoliti da se zlorabi instrument ispravka netočnog navoda za repliku i odgovor na repliku. Riječ ima uvaženi zastupnik Željko Pavlic. Poštovani državni tajniče, evo dopustite da se ja ukratko uključim u ovu raspravu o Zakonu o azilu. Mislim da treba dakle prihvatiti ovaj zakon. Ovdje je bilo puno argumenata kod, koji idu u tom smjeru, ali mislim da bi zakon trebalo malo i poboljšati, usavršiti i tu prvenstveno mislim na razvijanje instituta pravne pomoći kako u ovom zakonu tako i u Republici Hrvatskoj. Pravo na besplatnu pravnu pomoć temelj je preduvjeta za ostvarivanje prava na pristup sudu i drugim tijelima koja odlučuju o subjektivnom građanskom pravu. Dakle pravu na pravično suđenje kao i za oživotvorenje ustavnog načela o jednakosti sviju pred zakonom. I zabrani diskriminacije po rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Dakle to je jedna definicija instituta besplatne pravne pomoći. Zakon o azilu zapravo prvi puta mogli bismo reći uvodi institut besplatne pravne pomoći vezano uz azilante. Ali po našem mišljenju dakle već smo čuli argumente i primjedbe na to mislimo da bi taj obim trebao biti puno veći. Nažalost Hrvatska nema poseban Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći što nas zabrinjava i čudi. Mi smo kao Klub zastupnika regionalnih stranaka uputili ovih dana u saborsku proceduru upravo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Nas čudi zašto to nije uradila Vlada tim više jer znamo da je još 2005. godine sama Vlada napravila svoju konačnu ili završnu verziju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Dakle i u toj vladinoj verziji pa i u našoj verziji koju mi također predstavljamo, koju smo predložili dakle i uputili u saborsku proceduru. Govorimo da je pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruju sve fizičke osobe koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske a naročito žrtve trgovanja ljudima, tražitelji azila, azilanti ili izbjeglice u Republiku Hrvatsku koji nisu u stanju podmiriti troškove pravne pomoći. Dakle u … /Govornik se ne razumije./ … Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći također se tu uključuju tražitelji azila tj. azilanti. Dalje mi tražimo tj. predlažemo da se besplatna pravna pomoć ostvaruje kao pravo na opće informacije o pravima i obavezama, savjete, pravne savjete, pravnu pomoć u sastavljanju pismena, zastupanje pred svim sudovima, upravnim tijelima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim sudovima, međunarodnim organizacijama i također pravnu pomoć za mirno rješavanje spora. U Zakonu o azilu članku 33. … /Govornik se ne razumije./ … dakle tri oblika primanja besplatne pravne pomoći. To su opće informacije o pravima i obavezama tražitelja azila u postupku, pomoć u sastavljanju žalbe i zastupanje pred povjerenstvom. Po mojem mišljenju dakle radi se o preuskom pravu dakle na besplatnu pravnu pomoć samo na tih nekoliko odredba pa se slažemo dakle i s prijedlogom Hrvatskog pravnog centra dakle ili da se ovaj Zakon uskladi s budućim Zakonom o …/Govornik se ne razumije./… pomoći ili da se napravi to dakle da se neka bitna, …/Govornik se ne razumije./… ugrade u ovaj Zakon, a prvenstveno da to bude pravni savjet, pravna pomoć u sastavljanju pismena i zastupanje. Dakle, na taj način bi azilanti tražitelji azila bili zaštićeni pred našim sudom, dakle pogotovo u slučajevima kada oni nemaju sredstva da bi mogli plaćati nekakve sudske troškove, a većinom su azilanti u takvom stanju. Također isto je problem u tome što ministarstvo u istom članku govore da pomoć iz stavka 1. podstavka …/Govornik odvjetnički vježbenici i pravnici iz udruga registriranih za obavljanje pravne pomoći s kojim ministarstvo sklopi ugovor. E upravo tu fali Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji govore o tome koji uvodi te udruge u sustav besplatne pravne pomoći dakle kao udruge koje mogu pružati takve usluge ili posredovanje. Danas zakon onemogućuje rad takvim udrugama, ona rade zapravo mimo zakona i često puta su na udaru odvjetničkih komora koje ih prijavljuju zbog nelojalne konkurencije. Mislim, ne znam koliko je moguće dakle da Zakon o azilu omogući dakle te udruge, ako nema Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji to regulira na taj način. E zato i tu ide apel i prema vašem ministarstvu dakle da uputite jedan možda dopis ili pitanje Ministarstvu pravosuđa što je sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći jer ja mislim da bi bilo jako dobro da su ta dva zakona išla u …/Govornik se ne razumije./… i da onda jednostavno imamo usklađene sve termine dakle postupke i slično. Eto to je to. Pozdravljam ovaj Zakon, ali veli s nadom i sa željom da se do kraja raščisti te odnosi u pojedinim zakonima. Nekih zakona a neka postojeća zakonska rješenja zapravo ograničavaju funkcioniranje ovog Zakona. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno, državni tajnik Buconjić. Hvala lijepa. Evo ja moram izraziti zadovoljstvo zbog gotovo konsenzualne potpore svih sudionika u raspravi ovome Zakonu. Naravno svi ste vi tome dali svoj doprinos primjedbama na Zakon iz prvog čitanja koji su kao što ste sami rekli većim dijelom usvojene. Ovom donošenju i pripremi ovog Zakona smo pridali zaista veliki značaj. Uključili smo u njegovu izradu i nevladin sektor, UNHCR i sve druge institucije koje su mogle dati svoj doprinos kako bi ova zaštita ovih ranjivih skupina stranaca bila regulirana na najbolji mogući način sukladno najvišim europskim i svjetskim tradicijama i standardima. Ja želim reći samo još da Hrvatska korača koracima od 7 milja u usvajanju najviših standarda poštovanja ljudskih prava i zaštite sloboda. Naime, mi smo svi skupa još svjedoci da je bivša Vlada imala problema sa pronalaskom lokacije, odnosno objekta za tražitelje azila. Imala je tih problema i ova Vlada na početku mandata i svi se još sjećamo onih ružnih scena kada je bivši ministar Mlinarić u jednom mjestu pokušao uspostaviti komunikaciju sa lokalnom zajednicom oko organiziranja centra za tražitelje azila i zbog toga s ovog mjesta dan uoči Svjetskog dana izbjeglica i šaljem i zahvale gradu Kutini i lokalnoj samoupravi koja nam je omogućila i koja je u suradnji s nama, odnosno pružila nam mogućnost da napravimo Centar za tražitelje azila po najvišim standardima i tamo i danas veleposlanik Europske Komisije gospodin Degert upravo i slavi, odnosno obilježava Dan izbjeglica u Republici Hrvatskoj. Sve je to dokaz upravo da je tamo Centar zasnovan bez ikakvih afera, skandala, bez ikakvog otpora, bez ikakvih ksenofobnih izjava, bez ikakvih drugih ispada da Hrvatska zaista korača koracima od 7 milja u usvajanju najviših standarda. I ova današnja rasprava u Saboru je isto doprinos tome zbog toga što ćemo sigurno dobiti i zakon koji će isto tako biti zaista sukladan najboljoj praksi i najvišim standardima Europske unije, ali i svjetske prakse o zaštiti ove ranjive skupine stranaca. Isto tako sam apsolutno i odmah pristao da se produlji rok za podnošenje amandmana zbog toga što i se isto čini ovako ad hoc da jedan dio amandmana, odnosno primjedbi ima uporište, razmotrit ćemo te amandmane i budite sigurni da ćemo prihvatiti sve ono što će donijeti još daljnjem poboljšanju i ovako već dobroga Zakona. Zbog toga vam zahvaljujem i siguran sam da smo i danas kroz raspravu o ova dva važna zakona svi skupa obavili dobar posao. Hvala lijepa.